za sada, za danas preskočiti, pa 10. točku, s njom sada krećemo dalje. - Izvješće o poslovanju Hrvatske agencije za malo gospodarstvo za 2007. godinu. Podnositelj je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. Prijedlog akta primili ste u pretince. Vlada je dostavila svoje mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za razvoj i obnovu, Odbor za gospodarstvo, Odbor za ravnopravnost spolova. Njihova izvješća ste također primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. S nama je predsjednik uprave Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, gospodin Tomislav Kovačević. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene dame i gospodo zastupnici. Zadovoljstvo mi je ukratko elaborirati izvješće Hrvatske agencije za malo gospodarstvo za poslovanje u 2007. godini. Kao što znadete Hrvatska agencija za malo gospodarstvo nastavila je niz od nekoliko godina uspješnog poslovanja, kako poslovanja tako i područja djelatnosti na kojima mi danas radimo pa tako danas možemo poslovanje podijeliti u četiri osnovne djelatnosti, a to je izdavanje jamstava za poduzetničke kredite, davanje bespovratnih potpora, razvoj mreže konzultanata i razvoj poduzetničke infrastrukture. Obzirom da smo i nastali kao pravni slijednik nekadašnje Garancijske agencije i da je dobar dio percepcije javnosti da je to još uvijek najvažniji dio našeg poslovanja, ja ću evo u nekoliko rečenica tim redom i krenuti. Dakle u prošloj godini HAMAG je izdao ukupno 178 jamstava u iznosu od 163 milijuna kuna što je bilo povećanje od 11% u odnosu na godinu ranije. Tim jamstvima omogućili smo investicija u iznosu nešto većem od 514 milijuna kuna što je povećanje od 27% u odnosu na godinu ranije. Međutim ovdje bih istaknuo jednu veliku važnost, a to je da su ove, radi se o investicijama, odnosno poduzetnicima koji nisu imali dovoljno osiguranja za svoje projekte i upravo su putem jamstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo mogli ostvariti te projekte tako da su naša jamstva dakle omogućila ulaganja investicije veće od pola milijarde kuna samo u prošloj godini. Prosječna visina kredita za koju smo jamčili iznosila je milijun i 745 tisuća kuna, prosječna jamstva od toga 53% i prosječna investicija je bila gotovo 2 milijuna i 900 tisuća kuna. Najviše jamstava dali smo u području u području poljoprivrede zahvaljujući poznato vam je operativnim programima u području poljoprivrede, zatim u području rasta i razvoja tvrtki i mogu naglasiti da smo u prošloj godini dali 26% više jamstava za nove poduzetnike, odnosno početnike. Po regionalnoj podijeljenosti dali smo najviše u Vukovarsko-srijemskoj županiji, zatim Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj. Podijeljeno po bankama najviše jamstava jamčili smo za kredite Hrvatske banke za obnovu i razvitak, zatim Zagrebačke banke, Croatia banke i Hrvatske poštanske banke. U prošloj godini došlo nam je i na naplatu nešto, jedan dio jamstava za koje, kredita za koje smo mi jamčili, a to je u iznosu od milijon i 977 tisuća kuna i mi smo sve uspjeli naplatiti 319 tisuća tisuća kuna. I rekao bih još o jamstvima da smo prošle godine proširili naše programe i donijeli tri nova jamstvena programa, a to je program, jamstveni program poduzetnik u zoni, dakle za ulaganje poduzetničku zonu gdje jamčimo do 80% na kredit od 12 milijona kuna, zatim program podređeni dug i program nove tehnologije. Drugo područje našeg djelovanja je davanje bespovratnih potpora u 2007. godini Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva povjerilo nam je tri programa bespovratnih potpora na provođenje. To je program poduzetništva ciljnih skupina, učenička zadruga i učeničko poduzeće i program poticanja poduzetničkih centara i regionalnih razvojnih agencija projektima u prošloj godini mi smo u ovoj godini postali glavna provedbena agencija za programe operativnog plana za 2008. godinu. Treće područje našeg djelovanja je razvoj mreže konzultanata koje je također bitno za razvoj malog i srednjeg poduzetništva jer znamo da svi oni koji kreću u svoje poslovanje, bilo da su početnici ili da razvijaju svoje poslovanje trebaju pomoć stručne osobe. Zato smo mi razvili program obrazovanja i certifikacije konzultanata za malo gospodarstvo i namjera nam je da svaka županija ima barem dva do tri certificirana konzultanta iz tog područja kako bi bili na raspolaganju poduzetnicima. Novina prošle godine koju smo uveli je da HAMAG sufinancira usluge tih konzultanata u iznosu od 50%. Četvrto područje našeg djelovanja je razvoj poduzetničke infrastrukture što je u skladu sa strategijom Vlade Republike Hrvatske i smjernicama za ravnomjerni gospodarski razvoj. Dakle, da bi neko područje moglo biti ravnopravno u razvoju gospodarstva mora mu se osigurati infrastruktura i stoga mi potičemo razvoj centara za poduzetništvo, regionalnih razvojnih agencija, inkubatora i drugih centara kojima će biti primarna svrha dakle pomoć u razvoju gospodarstva. Krajem prošle godine, a to je jedno novo područje našeg djelovanja, krajem prošle godine osnovali smo odjel za projekte Europske unije i vjerujemo, imamo namjeru ga do kraja 2009. godine akreditirati, kada ćemo postati dakle i operativno tijelo za provođenje strukturnih fondova što će dakako doći do izražaja u vrijeme kad ćemo ući, biti ravnopravni član Europske unije. Agencija je krajem godine zapošljavala 27 djelatnika od čega 80% visokoobrazovanog smatram da smo i ovim izvješćem, ali i dosadašnjim poslovanjem pokazali da zaista postajemo jedna respektabilna agencija kakvu hrvatsko gospodarstvo treba i svi naši planovi za budućnost također su tako optimistični i vjerujem da ćemo ovim tempom kakvi su do sada rasli postići, ostvariti zapravo sve ono za što smo i osnovani. Evo utoliko, toliko od mene u nekoliko riječi elaboriranja ovog izvješća. Stojim vam na raspolaganju. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu za ovu točku dnevnoga reda, imamo tri prijavljene pojedinačne rasprave. Prva je uvažena zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine predsjedniče uprave HAMAG-a sa suradnicom, kolegice i kolege. Zapravo ja u ovoj svojoj kratkoj raspravi bi htjela reći da funkcija ove državne institucije i njezina uloga se tek očekuje u budućnosti, jer ona kratko radi na ovim projektima želim potkrijepiti upravo ovim podatkom da u udio u hrvatskom ukupnom gospodarstvu preko 90% čine mala i srednja poduzeća kojima u ovim uvjetima globalizacije i naše nekonkurentnosti zapravo treba na ovaj način pomagati da se oni tehnološki osposobe, ali da se i osposobe i u smislu novih znanja da bi bili spremni na prijenos novih tehnologija. I osvrnut ću se na dva ili tri segmenta rada agencije. U ovom dijelu koji se odnosi na jamstva, dakle u izvješću se govori da su tražena jamstva za 365,5 milijona kuna kredita, da ih je odobreno 163,3 milijona, a pokrivali su 310 milijona kuna kredita. Dakle, nešto manje nego što su tražena jamstva i da su ona zabilježila rast od 11%. Uključilo se 14 banaka i kako je rečeno u ovom obrazloženju još uvijek preko 50% u tome sudjeluje naša državna institucija Hrvatska banka za obnovu i razvoj. Treba reći da jeste to napredak jer jako dugo naše poslovne komercijalne banke nisu željele uopće prihvaćati jamstva za ove namjene i što se sada uključilo eto ukupno 13 banaka, to znači napredak, ali još uvijek to mi se čini nisu se steklo dovoljno povjerenja u takva jamstva. I sad kad vidimo što je ona pokrivaju onda ne treba biti nezadovoljan jer pokrivaju upravo one segmente gospodarstva u kojima imamo i više problema i želimo da to brže napreduje, prvenstveno poljoprivreda koja je zapravo preko 50% realizirala ovih jamstava, onda rast i razvoj. Možda zabrinjuje zašto je malo takvih programa i traženja jamstva za od posebne državne skrbi, jer one bi se morale ubrzano razvijati da bi se otklonila ta velika razlika u razvijenosti pojedinih krajeva Hrvatske. Dakle, ipak s obzirom da je najviše otišlo takvih jamstava u poljoprivredu otišlo je to u po pravnom obliku poduzetnika najviše poljoprivrednim gospodarstvima koja su u upisniku gotovo 50%, pa onda obrtu i najmanje trgovačkim društvima i mislim da je to takva raspodjela dobra. Međutim, ipak se tu javljaju neke stvari o kojima će trebati voditi računa ako će se povećavati iznosi jamstava, a to je u prvom redu što se pojavljuje i dakle kada imamo veća dana jamstva i više onih kojih kada će se ona morati realizirati, odnosno doći će na naplatu. Vidimo da je bilo 10 takvih zahtjeva i da je isplaćeno oko milijun, nešto više oko milijun i 900 tisuća kuna, a da se uspjelo po tako isplaćenim jamstvima isplatiti svega 6,6%. U samom izvješću se konstatira da je to zabrinjavajuće i da je to i u budućnosti može biti zabrinjavajuće ako se tako desi. Ono što bi mene zanimolo koliko je to uopće agencija u mogućnosti činiti, jeste da se prate i programi i njihova realizacija. Upravo oni za koje su dana jamstva, a taži se naplata tih jamstava. Što se to desilo da se eto krediti nisu mogli otplatiti. Ono što mislim što je velika uloga i važnost i na čemu bi trebalo zapravo se više raditi, ali to ne može raditi agencija sama ako nije u suradnji lokalna i regionalna samouprava. To je upravo ova mreža konzultanata. Izostanak projekata je upravo zašto što ljudi nemaju s jedne strane informaciju, s druge strane nemaju znanja da bi osmislili određeni projekat. I vidimo da od 30 polaznika koji su polazili obuku za dobivanje certifikata, certificirano je 16 konzultanata u prošloj godini i da ih sada imamo 58. Mislim da je to nedovoljno, jer kada malo bolje izanaliziramo ove podatke koje smo dobili kroz izvješće, 6 županija nema uopće konzultante. Onda se to izražava i na nedostatak projekata na tim područjima, pa se to onda odražava i kasnije i na ne samo na jamstva koja su dobrodošla, ali više na ona nepovratna sredstva koja se mogu kroz ovu instituciju dobiti. Možda bi trebalo tražiti razloge zašto u tim županijama nema prijavljenih ljudi koji bi se certificirali za konzultante. I zadnju stvar, to samo potvrđuje da ako nemate dobru informaciju i znanje, i edukaciju provedenu, onda nemate ni projekata. I zadnja stvar na koju bih htjela ukazati, to su poduzetnički centri i razvojna agencije koje su jedno vrijeme nicale ko gljive poslije kiše i bila su velika očekivanja, ali sada kada se to vidi da zapravo bi i konzultanti i poduzetnički centri ili razvojne agencije zapravo trebali biti servis malom poduzetništvu na njihovom području, dakle u konkretnim županijama, općinama i gradovima. Nemamo dovoljno takvih ljudi i tri županije u Hrvatskoj nemaju nikakav oblik, Dakle, ni poduzetničke centre ni razvojne agencije. Pa onda eto ne čudi što u nekima od takvih županija izostaje u prošloj godini i bespovratna potpora. Čudi me da to nije bilo u Karlovačkoj županiji i Vukovarsko-srijemskoj. Sigurno u Vukovarsko-srijemskoj županiji bi bile potrebne takve potpore ali ako nemate program, ako nemate ljude koji bi nosili te programa nije za očekivati niti sredstva. Eto, hvala lijepa. Hvala lijepo uvaženoj zastupnici. Imamo repliku jednu. Gospođa Ingrid Antičević-Marinović. posebno apostrofira ovdje jedan od najvećih problema, dakle da sve ove mogućnosti koje agencija i nudi nisu iskorištene ne zato što potrebe za tim ne postoje, nego zato što onima koje usluge potrebne i takvo financiranje, takav jedan vid financiranja, nego zato što jednostavno takvi … ne znaju aplicirati, ne znaju tražiti, ne znaju što bi u onom starinskom jeziku rekli napisati molbu da im se nešto dade. Vidjeli smo ovdje upravo što kaže kolegica Zgrebec hvale vrijedna ova akcija i ti programi i projekti sufinanciranja mreže konzultanata ali mi smo često svjedoci u cjelini kao Hrvatska država da počesto te usluge konzultanata su toliko skupe, da pojedu glavnu stvar. Ili neopravdano visoke. Zato evo možda jedna sugestija s obzirom na ovo porazno izvješće u smislu osposobljenosti naših malih gospodarstvenika, što uopće nije za čuditi, ako bi mogla Hrvatska agencija i sama na neki način neku vrstu edukacije u ovom smislu vršiti, neovisno od ove certifikacije koju dobivaju konzultanti za takve poslove, ali to bi sigurno onda osposobilo i ojačalo i potaknulo, i ohrabrilo male poduzetnike u traženju te nužne pomoći kojima onda Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i izlazi u susret. **Mimica, Sljedeća pojedinačna rasprava je za uvaženog zastupnika Gordana Marasa. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolege iz agencije. Evo drago mi je da raspravljamo o jednom uspješnom projektu koji je nastao na temelju Zakona o poticaju razvoja malog gospodarstva donesenog 2002. godine, da je agencija koja je počela sa radom 2003. godine vidimo da je zaživjela i radi punim plućima. Ne treba puno govoriti koliko će nam agencija naredne godine biti bitna, pogotovo u svjetlu financijske krize koja sada vlada u svijetu i pogotovo u svjetlu toga što će malo i srednje gospodarstvo najviše ispaštati pod tom pod tom krizom i da će vrlo teško dolaziti do sredstava koja su im nužna kako bi mogla obavljati svoju djelatnost i kako bi na kraju krajeva mogli imati imati uspješniji, 'ajmo to tako reći izvoz i cijelu ovu priču koju imamo vezano uz platnu bilancu. Tako da takva agencija će možda, odnosno rad, uspješan rad te agencije će možda i doprinijeti tome da nemamo kao što je ove godine izvozni fijasko umjesto izvozne ofenzive, jer kao što je svima poznato deficit robne razmjene bio 8,7 milijardi tijekom prvih 9 mjeseci nema tendenciju smanjivanja nego će on do kraja godine biti i veći. Tako da je svrha ove agencije da potiče da se nove male srednje tvrtke osnivaju će možda taj trend slijedeće godine okrenuti. Ja zato smatram da treba čak i dati veći potencijal jamstveni agencija nego što je 500 milijuna kuna, da on mora biti veći kako bi ti rezultati poticanja malog gospodarstva bili bolji u narednoj godini. Ono što mene ne bih rekao zabrinjava ali mislim da 201 zahtjev za jamstvom a to vjerojatno oni koji su svi i prošli te procedure mi se ne čini preveliki u jednoj godini. I s druge strane vidim da dominira poljoprivreda. Ja nemam ništa protiv poljoprivrede, mislim da je to grana koja je izuzetno bitna za Hrvatsku ali odnos novih tehnologija rasta i razvoja ta kategorija dosta zaostaje za ovim što sam napomenuo poljoprivredom a mislim da je šansa Hrvatske prvenstveno u novim tehnologijama i kao što se cijela Europa okrenula prema znanosti i novim tehnologijama mislim da je u Hrvatskoj da je u Hrvatskoj bitno to razvijati u budućnosti. Naravno, to nema veze sa agencijom, to ima veze sa cjelokupnim konceptom razvoja Hrvatske tako da vjerujem da će se tu stvari u budućnosti promijeniti. Ono što smatram da je dosta bitno da se zaokruži cijela mreža konzultanata jer dosta često, i mislim da je ovaj program vezan za područja od posebnog državnog interesa, vezan je zbog toga što nemamo konzultante u cijeloj Hrvatskoj. Vidim da je tu samo 15 županija koje su obuhvaćene ovim programom subvencioniranja odnosno sufinanciranja konzultanata odnosno njihovih sati i smatram da je to nužno da agencija u što skorijem roku zaokruži kako bi u svakoj županiji jednako dostupno imali uslugu uslugu konzultanata za one koji osnivaju nove tvrtke. Druga stvar, ovaj program bespovratnih sredstava i tu je jedina možda moja mala zamjerka agenciji. Iako je mali on se vjerojatno primjenjuje i ove godine, postoje određena sredstva. Imao sam dosta zamjeraka od određenih poduzetnika da nakon što su uputili zahtjev šest, bez obzira da li su dobili ili nisu dobili sredstva nisu dobili pismeni odgovor zbog čega eventualno nisu uvršteni. To mislim da bi trebalo biti ažurnije. Evo, to nije predmet konkretno izvješća ali i oni koji ne dobiju sredstva a uvijek je premalo da bi svi bili sretni. Mislim da je potrebno da dobiju makar odgovor zbog čega nisu uvršteni kao oni koji su dobili sredstva. Imam nekoliko takvih primjera koji šest mjeseci ove godine čekaju šta će biti, podnijeli su prije kraja prvog polugodišta, do dana današnjeg nemaju nikakav odgovor. Tako da evo ja ću dati i budućem radu punu podršku agenciji. Smatram da treba dati podršku na taj način da se poveća jamstveni potencijal kako bi sve ove teške gospodarske trenutke u narednoj godini malo gospodarstvo što lakše podnijelo. Hvala lijepa. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala vam lijepa. Slijedeća rasprava je uvaženog zastupnika Davora Bernardića. Izvolite. **Bernardić, Davor (SDP)** Poštovani potpredsjedniče. Evo, ja ću u svojoj raspravi pokušati se koncentrirati na ono što mislim da je važno a čini mi se da je za jednu malu zemlju kao što je Hrvatska važno dvije stvari koje možemo imati kao komparativnu prednost. Jedno su inovacije, znači naša sklonost ka inovacijama, ulaganju u ljude a drugo je komparativna prednost koju nam nosi geostrateški položaj. U našem slučaju to je zemlje, to je poljoprivreda. Mi nismo velika sila, nemamo mogućnost razvijanja multinacionalnih kompanija, industrija sa velikim kapitalom no imamo mogućnost, imamo obavezu i odgovornost razvijanja kompanija i jačanja malog i srednjeg poduzetništva kao motora gospodarstva. Agencija koja je 2003. nastala je i na tragu tome i na tragu najboljih europskih praksi zato jer Europska unija klasične subvencije ne poznaje već ih nudi i vraća kroz projekte, znači kroz kvalitetne projekte koje za specifične stvari kontrolira i regulira agencija. No, kakva je situacija trenutno sa našom izvoznom ofenzivom koja bi trebala biti ponajviše motor i kotač gospodarskog rasta i gospodarstva ne treba govoriti, rekordan, 8,6 deficit robne razmjene sa inozemstvom. To nikad nije bilo. Također, nikad manja pokrivenost uvoza izvozom, to je također najlošiji rezultat u proteklih hrpu godina. No, ono što posebno zabrinjava je stanje u agraru, stanje u poljoprivredi gdje smo mi u komparativnoj prednosti. Skoro 3 milijarde potpora poreznih obveznika Republike Hrvatske ide za potporu poljoprivredi da bi mi izvezli svega 5 milijardi kuna poljoprivrednih proizvoda. 3 milijarde potpora za 5 milijardi izvoza. To je 60%, znači to me dovodi do računice da bi mi bilo jeftinije za 3 milijarde kupiti proizvode i preprodati ih uz određenu maržu jer tada bi sličan izvoz postigao. Ono što također brine je i stanje u pojedinim županijama koje i nemaju mrežu konzalting centara. Drago mi je što subvencionirate dio ovih konzaltinških usluga za male i srednje poduzetnike, no nažalost u budućnosti to nije dovoljno. Mi, tj. država sve to mora platiti. Država mora široko otvoriti vrata svakome tko dođe s novom idejom i svakome tko se spreman informirati o toj novoj ideji. Ostavlja mogućnost da određena naknada u obliku door kippera znači da ne dolazi svatko i sa svakakvim idejama bude. država tu mora preuzeti odlučniju ulogu a time i vaša agencija jer to znači da mi već neke na početku destimuliramo da se dolazi konzultirati. Ono što me posebno brine je i osobito mala jamstva u onim područjima gdje su ona najpotrebnija poput Karlovačke županije, najsiromašnijim županijama, poput Sisačko-moslavačke, poput Šibensko-kninske županije gdje su i najmanja sredstva došla i gdje je za ta sredstva osigurano i najmanje jamstva pa normalno zato jer se ljudi nisu javljali na projekte ali nažalost ni u tim županijama kao u šest županija u Hrvatskoj ni ne postoje mjesta gdje bi se poduzetnici sa kvalitetnim inicijativama mogli informirati odnosno gdje bi mogli saznati sve što ih zanima. I stoga obaveza da se prema planu i programu vaše agencije a na vama je da vidite na koji način ćete to formirati, ja se nadam već slijedeće godine, da to napravite. Nažalost, hrvatski izvoznici su suočeni s još jednom stvari koja se počela događati od 1. srpnja 2008. godine znači ove godine. Najviše izvozimo u Bosnu a znači Sporazumom o pridruživanju i stabilizaciji između Europske unije i Bosne i Hercegovine startna prednost Hrvatske znači između Hrvatske i Bosne i Hercegovine Ugovorom CEFTA-e o slobodnoj trgovini je oslabljena. I ono što se već zapravo počelo primjećivati je manje konkurentan položaj naših izvoznika u Bosnu i Hercegovinu i to je ono što nije dobro. I ova agencija većinu svog rada i potencijala bi isto tako trebala usmjeriti u smjeru povećanja hrvatskog izvoza i povećanja znači izvoznih kapaciteta odnosno subvencioniranja davanja jamstava na projekte sa visokom dodanom vrijednosti i to je ono što bi trebala biti vizija za budućnost i ja se nadam da će to već u narednim godinama tako izgledati. Zadnja stvar ali ne najmanje bitna. Najviše kreditnih zahtjeva donijelo se iz Hrvatske banke za obnovu i razvoj. To tu piše, to je podatak koji je … /Govornik se ne razumije./ … i to je banka, hrvatska banka koja stimulira razvoj, obnovu, stimulira projekte unutar Hrvatske po načelu: «Uzdaj se u se i u svoje kljuse.» I stoga je i ovo prilika da se kaže da se položaj i financijski kapacitet te banke u sljedećem razdoblju treba pojačati, a to mora napraviti država. I to mora biti imperativ jer nam nitko naše projekte izvana neće platiti ako ih ne platimo sami. I to je ono, to je ono na čemu inzistiramo i na čemu ćemo u Klubu SDP-a i dalje inzistirati. Hvala lijepa. Hvala uvaženom zastupniku Bernardiću. Ovo, na ovo izlaganje imamo jedan ispravak netočnoga navoda i dvije replike. Najprije ispravak netočnoga navoda i poštovani potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Friščić. Gospodine potpredsjedniče, uvaženi kolega zastupnik izveo je jednu računicu koja da stoji onda bi mnogo toga i oko ove agencije a i inače u ovom društvu bilo lako riješiti jer kao s tri milijarde potpora u poljoprivredi stvaramo pet milijardi izvoza pa dodajmo još dva i ne treba nam ni valjda te grane. Ta grana je uz to što je stvorila 5 milijardi izvoza prehranila i 4 i pol milijuna Hrvata i ostalih građana Republike Hrvatske i 11 milijuna turista. Ovo što je uvezla to je onaj dio koji još uvijek nije dostatno u hrvatskoj proizvodnji ali upravo ova agencija je na tragu toga da podupire da sutra i toga bude manje. Hvala. Hvala gospodine potpredsjedniče. Povreda Poslovnika zastupnik Arsen Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Gospodine potpredsjedniče ja mislim da nije dobro kad sam potpredsjednik Doma krši članak 209. koji govori o ispravku netočnog navoda jer nisam čuo niti koji je navod ispravio niti koji navod je točan. Ovo je bila klasična replika na koju bi zastupnik trebao dobiti pravo odgovora. Zahvaljujem. **Mimica, Moglo se iz ispravke netočnog navoda indirektno zaključiti na koji navod se poziva potpredsjednik Doma. Nastavit ćemo sa replikom. Zastupnik Gordan Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Evo kolega Bernardić ja se slažem s vama otprilike oko, to je replika, da i sad ću nadograditi tu repliku. Ovaj, ja se slažem sa dijelom vaše rasprave a pogotovo u pitanju poljoprivrede. Evo kolega Friščić je sad rekao nažalost jednu činjenicu koja nije točna odnosno netočnu činjenicu, a to je da smo prehranili 11 milijuna turista i 4 i pol milijuna Hrvata. To bi bilo super kada bi naša poljoprivreda to prehranjivala, kada ne bi većina toga toga što su ti ljudi pojeli bilo uvezeno. Tako da treba prvo raditi i na konkurentnosti naše poljoprivrede da bi onda imali koristi od nje. Ali nije, nije priča oko poljoprivrede i Agencija za malo gospodarstvo tu završena. Ja bih više volio, sljedeća godina će vrlo, vrlo teška biti za turizam i vrlo teško će se biti osnivati nove turističke tvrtke tako, i pogotovo male bez obzira što se u okviru Ministarstva turizma u okviru Ministarstva turizma bave s tim stvarima mislim da bi trebalo i jedan poseban program za to otvoriti unutar ove agencije. I druga stvar što se tiče HABOR-a mislim da će sljedeće godine statistika biti na strani HABOR-a ne 50% ko što je ove godine nego 90% zbog toga što strane banke sigurno neće nalaziti interesa da daju potporu u malo gospodarstvo i to će biti prvi krediti koji će biti stopirani vezano za ovu financijsku krizu. I zbog toga mislim da je zbilja rješenje da se daju veća sredstva HABOR-u i takav prijedlog iz Kluba zastupnika SDP-a će ići. Dajmo HABOR-u i 5 milijardi kuna kako bi sljedeće godine imali veću potporu za naše gospodarstvo. Nitko nam neće pomoći ako si ne pomognemo sami, a to ćemo vidjeti da li Vlada ima sluha za to kad bude predložila novi proračun. Hvala lijepo. razumije se./ … **Bernardić, Davor (SDP)** Hvala vam kolega Maras. Nitko nam neće pomoći ako si ne pomognemo sami. To je ta teza. Nema od hrvatskog seljaka onog koji je spreman više izdržati i više uprijeti da proizvede, da osigura kvalitetan život sebi i svojoj obitelji, dostojan život sebi i svojoj obitelji i to je ono čemu stremimo. I zato kad smo rekli i ja i kolega Friščić smo na istom tragu. Mi mislimo isto. Hrvatska poljoprivreda je komparativna naša prednost. Mi tu zemlju imamo. Mi imamo ljude koji znaju obrađivati zemlju. Ono što nama treba je pomoć tim ljudima da postanu konkurentni. Pola, duplo više uvozimo nego što izvozimo i više i to je ono što je naš problem. I ja bacam rukavicu aktualnoj Vladi. Budući da je i to naša komparativna prednost ajmo barem za 4 godine imati isti izvoz kao uvoz hrane. Ne pričamo o ničemu drugom nego o uvozu hrane. Ajmo to napraviti. Imate 4 godine. Položite ispit. Hvala lijepa. I replika uvažene zastupnice Marijane Petir. da država ulaže u poljoprivredu jer svako novo otvoreno radno mjesto u poljoprivredi otvara dodatno još dva radna mjesta i to pokazuju primjeri susjednih zemalja. poljoprivredu gledati s jednog realnog aspekta i u kontekstu ove krize u kojoj se nalazimo jer kriza jest s jedne strane opasnost ali za pametne ljude kriza može biti i šansa. upravo može biti šansa za plasman hrvatskog poljoprivrednog proizvoda i na domaćem i na stranom tržištu pa i u turizmu kao što ste i sami spomenuli i svako ulaganje u poljoprivredu po mom mišljenju se isplati jer ovdje nije riječ samo o proizvodnji hrane. Ovdje je riječ o čuvanju prostora, o čuvanju hrvatske zemlje. Da se ulaže u konkurentnost govore i podaci

jamstvenom programu poljoprivreda, njih 100 odnosno 56% svih odobrenih jamstava u ukupnom iznosu od 96 milijuna 695 tisuća 326 kuna. Također u strukturi prema pravnom obliku poduzetnika najveći postotak jamstava odobren je obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima čak 47%. Slijede d.o.o. sa 29% i obrti sa 24%. definitivno HAMAG je opravdao svoju osnovnu ulogu a ta uloga treba biti odobravanje jamstava onima koji trebaju biti konkurentni i mislim da se tu svi slažemo da ne smijemo se maćehinski odnositi prema poljoprivredi, poljoprivrednicima, obiteljskim gospodarstvima koji su sačuvali tradiciju, kulturu,

Kriza je za pametne šansa. Vi imate deflaciju možda, znači deflacija je negativna inflacija. Znači, vi ćete imati pad usporavanja građevinskog sektora sigurno u sljedećoj godini, znači i u Hrvatskoj ali i u Europi imat ćete usporavanje industrijske proizvodnje. No ono što ćete sigurno imati da će narasti i pokriti ovu drugu stranu je rast cijena hrane i rast cijena energije. Zbog sve većih potreba koje dolaze prvenstveno iz prehrambenih navika, pa ja ću se usuditi tako reći azijata i sve veće količine energije koja dolazi i iz Afrike i Azije, pa i potreba znači europskog stanovništva. Hrana, cijena hrane će rasti. To su zaključci Svjetske banke, nije to moja izmišljotina. I zato je kriza šansa i zato je poljoprivreda naša komparativna prednost i zbog toga što je poljoprivreda naša komparativna prednost ja stvarno očekujem da ćemo puno više novaca usmjeriti u modernizaciju poljoprivrede i na taj način pomoći hrvatskom seljaku, hrvatskom građaninu, Hrvatskoj državi, hrvatskom proračunu i hrvatskoj konkurentnosti za već za tri godine ili četiri godine budemo imali jednak uvoz kao izvoz i to je ono na čemu mi inzistiramo i što vas molimo da napravite kao Vlada. Hvala. Hvala lijepa. Sad na one tri najavljene prijave pojedinačne koje sam najavio na početku rasprave. Imamo još u međuvremenu dvije dobivene prijave.

predsjedniče uprave, kolegice i kolege zastupnici. Zasigurno ovo izvješće u sebi govori razloge zbog čega je trebalo doći do osnivanja ovakve agencije, govori o tome koje su aktivnosti, ali ja bih rekao izvješće i uvodno izlaganje još snažnije nas uvjerava i ukazuje na opravdanost što osnivanja što djelovanja. Mnoge od ovih stvari koje smo i kroz raspravu i kroz replike danas i večeras ovdje izrekli zasigurno bez obzira iz kojih klubova dolazili one stoje. Ali zasigurno stoje i određene konstatacije da smo u jednom trenutku u Hrvatskoj bili u situaciji kada smo imali posrnule mastodonte u poljoprivredi, posrnule tvrtke tvrtke u gospodarstvu ili kada se tražio izlaz. Izlaz se tražio između ostaloga ali i snažno kroz razvoj obrta malog i srednjeg poduzetništva. okviru tih segmenata jedna skupina bila je posebno da tako kažem izložena ili onemogućena u kreiranju svojega razvoja. To je bila upravo skupina koju smo poslije nazvali obiteljska gospodarstva. Prije toga su to bila seoska domaćinstva, ista ona domaćinstva u kojim si mogao imati jedan ili dva kombajna, nekoliko traktora, stotinu krava, kuću i sve strojeve, ali nisi mogao imati tekući račun u banci jer nisi primao primanja preko računa, jer si prometovao na drugi način. U tom segmentu došlo je do promjena i taj segment je i najsnažnije praćen. Ja mogu govoriti i kao onaj koji je radio, ali jednako tako kao i onaj koji je pratio. Jer kao župan prije 7 godina u mojoj županiji 7 firmi bilo je 78% gospodarstva. A prije 2 godine zahvaljujući svih 7 je živih koje nisu propale. Udvostručili smo ukupni prihod gospodarstva, a malo i srednje gospodarstvo čini 46% i to je za ovo vrijeme u koje smo sada ušli to je onaj najžilaviji dio jer on njih 1200 možda će 100 doći u teškoće, ali će nastati 100 novih. Kako će nastati 100 novih? Na tragu ovoga što i ovdje piše i što podržavam da treba raditi. Jer mi smo imali jednu situaciju konzultanti kada si u startu morao izdvojiti sredstva jer je samo ta skupina tih ljudi mogla to napraviti. Oni koji su pravilno transirali razvoj, koji su formirali agencije, koji su u agencijama educirali ljude koji kod mene u mojoj županiji su konzultanti, zaposlenici agencije. I ono što je u susjednoj županiji koštalo 30000 kod nas je koštalo 3000. između ostaloga i najsnažniji poticaji i pomoći tim poduzetnicima da netko objektivno valorizira njihov program i da na kraju to plate po za njih prihvatljivim cijenama. I onda što je još važno. A što na kraju i ovo izvješće i potvrđuje, jer od svih plasmana u ni jednom bankovnom sektoru nije manje onih koji su u skupini rizičnih ili za otpise. Koliko sam čuo, ovdje je to oko 1 milijun. Obzirom na sve plasmane mogli bi reći zanemariva svota, ali to samo govori o ozbiljnosti rada, o kvaliteti odabira, a posebno ono što me veseli da se upravo ovi segmenti koji su veoma dugo bili stavljani u drugi plan, a na kojima svi se slažemo sutra gradimo izlaz i rješenje jer ovih dana u Hrvatskoj se puno raspravlja hoćemo li rast plaćama 6, 3 ili koliko posto. Ja tvrdim najvažnija stvar iduće godine je biti, će biti tko ima posla. A onda ćemo raspravljati kolika je vrijednost toga rada. Ne želim podilaziti podilaziti poslodavcima i reći da sad mogu sve radnike svesti na minimalce, ali mislim da je to nešto čime ćemo se baviti i o čemu ćemo razmišljati zbog toga i podržavam ovo izvješće, ali jednako tako me posebno veseli jer je uz izvješće i naznačeno i ukazano u kom pravcu će se raditi od jačanja funkcija HAMAGA mimo kreditnog sektora jer to je upravo ono što nam snažno uz sredstva treba poticajno da potaknemo nove poduzetnike, da im stvorimo uvjete da krenu jer iz krize se ne izlazi. Svi smo svjesni da smo u krizu ušli, iz krize se ne izlazi gašenjem aktivnosti radnih mjesta, nego stvaranjem novih i povećanjima aktivnosti. Hvala lijepo. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Imamo 3 replike. Najprije uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Evo, ja ću se složiti gotovo sa cijelom raspravom gospodina Friščića i drago mi je što daje punu podršku agenciji jer je dajem i ja i jer je agencija nastala kao ideja koju smo prepoznali 2002. godine u koalicijskoj Vladi i koja se nakon 7 godina rezultat vidi koliko novih tvrtki, koliko novih radnih mjesta. A s druge strane, volio bi da i u ovoj i u prošloj Vladi ima takvih projekata. Mi imamo projekt izvozne ofenzive koji se pretvorio u fijasko. Nema nikakvog izvoza, izvoz je svakim danom sve manji i zato, evo kolegi Friščiću dajem jedan savjet da da podršku kada budemo išli sa prijedlogom da se ovoj agenciji da jači jamstveni potencijal kada budemo išli sa prijedlogom da se HBOR-u daju veća sredstva jer se vidi da HBOR je jedina banka koja ima interesa u ovim teškim trenucima investirati u hrvatsko gospodarstvo. Nadam se da ćete tako razmišljati kao što sad razmišljate za vrijeme izglasavanja proračuna. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, potpredsjednik Friščić. Izvolite. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo kolegi zastupniku da se slažemo po tome i što je činjeno, a još više i o tome što bi trebalo činiti i zasigurno da ću biti među onima koji će davati podršku jer te podrške će izuzetno trebati. Znate, mi nismo ušli između ostaloga u toliko snažnu financijsku krizu jer smo imali situaciju za razliku od nekih drugih koji su dobivali kredite, što bi rekli bez jamaca. Mi smo se ljutili zašto jamstvo, osiguranje, još i hipoteka, ali danas je to sigurnost financijskoga sustava. Slično je primjenjivano i ovdje, a što se tiče onoga što nam slijedi, zasigurno bez novog kapitala, ali jednako tako i sigurnosti toga kapitala, jer vidimo da su odjednom bankari kupili dvostruke naočale, teško će se dolaziti do toga kapitala, mi kao država, ali ne samo kroz svoje institucije, nego i kao partneri bankovnim sustavom moramo stvarati upravo to ozračje da u gospodarstvo prvenstveno malo i srednje dođe što je moguće više kapitala i da tu zajedno tražimo izlaz iz situacije u kojoj smo. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Davora Bernardića. Izvolite. **Bernardić, Davor (SDP)** Ja bih se složio s dijelom da je izlaz u malom i srednjem gospodarstvu, odnosno poduzetništvu koje je najveći sektor, ali ne bih se složio s onim dijelom kad ste rekli da je najžilaviji. Na primjer, samo podaci za prošlu godinu pokazuju da je 3 tisuće novih insolventnih poduzeća samo ove godine, znači onih koji nisu u mogućnosti plaćati obvezu jer su pomaknuti rokovi. 35 tisuća ljudi ta poduzeća zapošljavaju. 7 milijardi nepodmirenih obaveza iz doprinosa, to je 30% povećanja, 6% povećanja insolventnih obrtnika. Dakle, oni su itekako najosjetljiviji na krize i na turbulencije. Jer gledajte na primjer jednog poduzetnika koji godišnje ima 9, 10 poslova i neka zbog krize, neka zbog uvjeta na tržištu nije u mogućnosti sklopiti 10, nego sklopi 5 i onda mu još 3 ne plate. Ima 2 od 10. On je ubijen. On je mrtav. On može samo On može samo staviti ključ u bravu, a on se ne može ni jeftino zadužiti. Kako će se jeftino zadužiti, pa država se zadužuje sad po kamati od 13%. Evo, neki dan je država putem komercijalnih zapisa od mirovinskih fondova uzela za po 8,6% kamati sredstva koja su već u obveznicama, za otplatu obveznica koje su već zadužene po 6%. Znači to je 13,6% i kako će se poduzetnik zadužiti za male pare kad se država zadužuje po 13, 14%?

je bila da se do kraja ne slaže sa mnom da je to najžilaviji dio, a zadnja mu je bila da zapravo ulaganjem u malo i srednje poduzetništvo se slažemo da je tu izlaz i slažemo se, ja vjerujem da je tu izlaz, ali jednako tako brojke o kojima ste vi govorili kada promatramo neke druge sektore, oni su mnogo drugačiji, iako se slažem s vama. Financijsku disciplinu je najlakše vježbati na malima, onim velikima je mnogo teže, ali to je naš, to nije od jučer, to nije od danas, mi to moramo u budućnosti raspravljati i danas kroz neke rasprave, kroz druge točke dnevnog reda ukazivano je na takve probleme, ali mene veseli ako ih bude, da ih bude stalno manje i ono što se zalažem, a vjerujem da se svi slažemo da država mora prvenstveno voditi računa da ona namiruje svoje obveze, a zadnje obraćanje ministra Šukera je bilo gdje je kroz svoje izvješće rekao: "Država svoje obveze namiruje", jer tu je najopasniji generator. I zato vi ste spomenuli proračun. I kod donošenja proračuna moramo vidjeti da ga uravnotežimo, da stvaramo obveze u volumenima u kojima ćemo raspolagati sredstvima. Hvala lijepa. I treću prijavljenu repliku ima uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Uvaženi kolega Friščiću, podsjetiti ću vas na jedan podatak i to ne moj, nego kakvi su podaci Hrvatske gospodarske komore. Za 2003. godinu mi smo uvezli 1 milijardu 256 milijuna dolara poljoprivrednih proizvoda. 2007. taj broj je ovakav 2 je ovakav 2 milijarde 150 milijuna dolara. Dakle, u negativnoj bilanci u odnosu na uvoz i izvoz poljoprivrednih proizvoda, danas smo u odnosu na tu godinu minus 837 milijuna dolara. Ja mislim da je to zabrinjavajuća za svih nas, da su to zabrinjavajući podaci. Evo, uskoro će i Zakon o poljoprivrednom zemljištu, obvezujemo na neki način ljude, da stimuliramo ih da obrađuju svoje zemljište, međutim bez smislene akcije, dakle države što želi i kako to postići neće biti sreće, a iz godine u godinu ovi podaci biti će sve dramatičniji. **Mimica, Neven (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku ima potpredsjednik Sabora, gospodin Friščić. **Friščić, Josip Uvažena kolegica je iščitala brojke i podatke Gospodarske komore i oni su točni. Ali znate, v nogomet i v poljoprivredu se svi razmu, jedino je teško na jednoj strani pronaći gdje su rješenja, a na drugoj strani trasirati jasan i pravi put a pogotovo kada se radi o podacima, su točni kao što vi kažete, ali volumen, robni uvoz 2008. u odnosu na 2007. isto razdoblje je veći samo za 1,8%. Sve ostalo je pitanje tečaja dolara i vrijednost robe na svjetskom tržištu, jer više nema svinjetine franco Rijeka iz Kine, polovice po 12 kuna i neće ih više nikad biti. Kada je to bilo u Rijeci po 12 kuna onda nije bilo isplative proizvodnje u Hrvatskoj. Danas na žalost ovakvi negativni podaci idu u prilog onih koji se bave tom djelatnošću, jer da bi bila polovica po 12 kuna trebalo je živu vagu po 6 kuna, a nitko ju nije s kuruzom od kunu i pol po kili megel stoviti. To je unutarnja analiza koja zapravo ide u tom, po tom tragu i u tom pravcu. Moramo promatrati što je to vrijednosno, a što je to količinski i koji su to produkti koji nam nedostaju a koje zasigurno možemo nadoknaditi i tu se slažem. **Mimica, završili smo ovu malu raspravu o poljoprivrednoj politici pa se vraćamo na Izvješće o poslovanju Hrvatske agencije za malo gospodarstvo. I posljednji prijavljeni za pojedinačnu raspravu je uvaženi zastupnik Zlatko Koračević. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, gospodo predstavnici Hrvatske agencije za malo gospodarstvo. Evo želim se priključiti, ustvari prije rasprave želim naglasiti nešto što je već rečeno u ovim međusobnim replikama, a to je da se u mnogočemu slažemo i to je sasvim sigurno da se u mnogim stvarima slažemo, međutim razlike su u sposobnosti i znanju onoga što ne valja, pretvoriti u nešto što valja. Pa i ovo izvješće i samo funkcioniranje i rad Hrvatske agencije za malo gospodarstvo govori da u jednom trenutku, posebno ovom trenutku teškom za gospodarstvo i usudio bih se reći trenutno, s obzirom da nam nisu poznati, mi još uvijek neznamo koji su to potezi Vlade u smislu stvaranja uvjeta uvjeta za naše gospodarstvo bez obzira jel' malo, veliko ili srednje, u vremenima koja su pred nama, da imamo ipak jednu agenciju koja funkcionira dobro, da jedna dobra ideja koja se je rodila prije nekoliko godina konačno dobila svoje ime i prezime, konačno dobila svoju svrhu i na koncu konca i jedna ogromna podrška

u novinama, iznenađuje da smo u zadnjih čini mi se desetak godina za poljoprivredu za subvenciju u poljoprivredi potrošili potrošili 17,5 milijardi, a da nam je istovremeno poljoprivredna proizvodnja u tom vremenu pala za 30%. Prema tome mi tu sustava nemamo, ne znamo ga i činjenica da je to jedno područje koje je nužno riješiti, područje kojemu je potrebno dati uvjete i mogućnosti, ali na žalost konkretne konkretne akcije i konkretne aktivnosti još uvijek se ne naziru. Kada govorimo o Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo da ne ulazim sada u one stvari koje su već kolege u svojim raspravama potpuno opravdano primijetili, jamstveni potencijal. Definitivno, a posebno akceptirajući uvjete u kojem naše gospodarstvo trenutno preživljava ili se održava u vremenu pred nama sigurno da će se morati spašavati, jamstveni kapital kojega ima Hrvatska agencija za malo gospodarstvo definitivno je premali to se iz ovog izvješća i iščituje. Nadamo se da će Vlada Republike Hrvatske u novom proračunu za sljedeću godinu stvoriti uvjete da se HAMAG-u poveća jamstveni potencijal. Ali jedna od mogućnosti koja je već bila rečena u ovom Saboru, a ja ću je opet ponoviti, mogućnosti povećanja potencija. Naime Varaždinska županija je prije tri godine, tri i pol godine osnovala svoju garancijsku agenciju i Varaždinska županija je jedna od rijetkih u tom trenutku koja je organizirala "kešpu" tzv. zajedničko vođenje računa, iz ušteda koje su stvorene sa objedinjenim vođenjem računa, do sada je banka koja vodi račun u potencijal, u jamstveni potencijal županijske garancijske agencije uplatila negdje oko 3,5 milijuna kuna. Prema tome mi te mogućnosti imamo. Struka je izračunala da se potencijal kada bi država napravila "kešpu" na nivou države, da je to na godišnjem nivou ušteda nešto što, ušteda u visini između 3 i 4 milijarde kuna ponavljam na godišnjem nivou, ali sasvim sigurno jedan veliki dio sredstava koje danas i do danas, a na žalost i u vremenu pred nama bankarski sektor koji nije u vlasništvu hrvatskih građana, koji je u stranom vlasništvu sebi isplaćuje kroz dividendu, kroz svoje ekstra profite. Prema tome mi mogućnosti imamo samo u jednom segmentu da ne nabrajam sve ove ostale, ali želim posebno potrebu da se Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo poveća jamstveni potencijal, a da bi Hrvatska agencija za malo gospodarstvo u vremenu pred nama akceptirajući izuzetno teške i nepovoljne uvjete privređivanja našeg gospodarstva

u trenutku kada profunkcioniraju i statističke regije. Naime, poznato je da javlja nužnost osnivanja tzv. tzv. Nacionalne agencije za regionalni razvoj, da se javlja nužnost i potreba da se ti …/Govornik se ne razumije./… formiraju i u okviru županija, a da bi se čisto sustav i potencijal i mogućnost korištenja sredstava iz predpristupnih fondova moga odraditi jedan kraći, brži, efikasniji način, mislim da bi bilo nužno i potrebno. Vjerujem da je i u Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo o tome razmišljaju da se dio dio ovlasti, dio tih jamstava prebaci, ustvari zajedno sa potencijalom i županijskih garancijskih agencija sa potencijalom kojega ima i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo da bude u funkciji što brže i što kvalitetnijeg i svrsishodnijeg korištenja i sredstava sredstava koja su na raspolaganju i u predpristupnim i kasnije u onim osnovnim fondovima na koje imamo pravo. U svakom slučaju koristim još jedanput priliku da pohvalim trud i energiju koju su zaposleni u Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo uložili u svakodnevni rad agencije i priključujem se

Hvala lijepo gospodine zastupniče. Na vašu raspravu repliku ima potpredsjednik Sabora gospodin Friščić. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Uvaženi kolega zastupniče, u svojoj raspravi vi ste iznijeli podatak da smo ne znam otkud uzet u zadnjih 10 godina potrošili na ime subvencija 17 i pol milijardi i da imamo manju proizvodnju za 30%. prvom redu ono što se ulaže u poljoprivredu kroz kapitalne potpore i poticaje ja ne bih nazvao potrošnjom, jer zbog toga imamo sigurnost i proizvodnju hrane određene kvalitete po prihvatljivoj cijeni. A drugo, ovi podatak od 30% ako smo u ovoj godini proizveli blizu 800 tisuća tona pšenice i imamo preko 100 tisuća tona više nego što nam je godišnja potrošnja. Ako je u ovoj godini u Hrvatskoj ubrano 2 milijona i 600 tisuća tuna kukuruza, a naše potrebe su 2 milijona 200 tisuća i nikada ga toliko nismo ubrali, ako raste proizvodnja vina, vina, maslinovog ulja itd., da nabrajam, ne znam gdje su autori i gdje su te brojke po smanjenju i tko je to proizvodnje za 30%. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, zastupnik Koračević. Izvolite. **Koračević, Zlatko (HNS)** Pa uvaženi potpredsjedniče Sabora, doslovce slušajući ovu vašu argumentaciju definitivno ja si postavljam pitanje otkud ti podaci. Međutim, argumentaciju temeljiti na ubranom kukuruzu i pšenice, a kad govorimo o ukupnoj poljoprivrednoj proizvodnji, a ta poljoprivredna proizvodnja podrazumijeva sve segmente koji su uključeni u tu proizvodnju, onda jednostavno mislim da vaša argumentacija ne stoji, a kad bi i to bilo točno. Naime, bolje rečeno da to nije točno to svaki seljak, svaki poljoprivredni proizvođač u ovoj državi zna, gotovo svaki, jer od one poljoprivredne proizvodnje koju proizvede, ili bolje rečeno ono što dobije za svoju poljoprivrednu proizvodnju on jednostavno je primoran tražiti i socijalnu pomoć. Hvala vam lijepa. Nema više prijavljenih za raspravu. I pitam predstavnika predlagatelja želi li završnu riječ uzeti? Izvolite. Gospodin Kovačević, predsjednik uprave Hrvatske agencije za malo gospodarstvo. Rekao bih svaka diskusija o ovoj temi je iznimno korisna i rekao bih da je vrlo potrebna. Potrebna je nama ovdje, ali potrebna je i hrvatskoj javnosti upravo da bi ojačala senzibilitet o nužnosti jačanja malog i srednjeg poduzetništva, jer kako u tako i u Hrvatskoj ono je dakle iznad 99% u strukturi gospodarstva. Vidim da u ovoj raspravi dotakli ste se raznih tema, i evo rekao bih vrlo korisno, jer i na prošloj sjednici upravnog odbora odobren je zahtjev naš za povećanjem jamstvenog potencijala, tako da ćemo mi ovih dana, idemo prema hrvatskoj Vladi sa zahtjevom da nam se poveća naš jamstveni potencijal. komentari koji su bili i o konzultantima i niz drugih neću ih pojedinačno sada elaborirati, ali bih rekao da situacija je u 2008. puno bolja za poslovanje HAMAG-a. Ja vam jamčim da će izvješće naše iduće godine zapravo biti puno bolje nego što je ovo i po pitanju konzultanata i po pitanju strukture ulaganja i po pitanju poljoprivrede, jer zašto je bilo najviše jamstava u poljoprivredi? Zato što su bila velika ulaganja, a vjerujte mi malo koji poljoprivrednik može jamčiti osobnom imovinom u vrijednosti od 3, 4 milijona kuna. Zato je najviše bilo jamstava u poljoprivredi, jer ulaganja u suvremene gospodarske farme gotovo da su u pravilu iznad 2 i pol ili 3 milijona. A mi smo takvih dosta financirali. Kad sam spomenuo izvješće, evo moram spomenuti i komentar koji sam ovih dana čuo od jedne konzultantice iz Irske koja je zapravo dugo godina radila u irskoj razvojnoj agenciji i koja je nakon što je čula i pogledala naše poslovanje u posljednjih nekoliko godina rekla da ste vi kojim slučajem proizvodna tvrtka vi bi bili okarakterizirani kao brzorastuća tvrtka. Dakle, kao brzorastuća. Ja sam rekao da sam tim više ponosan jer sam zapravo dokazao da poslovanje jedne državne institucije, jedne državne agencije može upravo poprimiti karakteristike takve brzorastuće tvrtke. Dakle, tu rušimo sve one barijere da se ne može, da je birokracija ili ne znam što. Agencija može biti zaista operativna ako se složi dobra ekipa i ja, dozvolite mi, koristim ovu priliku zahvalite se i djelatnicima HAMAG-a koji su zaista marljivo, kad govorimo o prošloj godini, bilo ih je 27, ali zaista marljivim radom uspjeli doći do ovakvih rezultata i vjerujte mi svako gospodarstvo treba jak poticaj, svako gospodarstvo treba jaku agenciju i ja ću napravi sve da ova agencija još više ojača i da zaista opravda svoje poslovanje, odnosno svoje postojanje. Ja vam se zahvaljujem na diskusiji i hvala lijepo. **Mimica, Neven (SDP)** Zahvaljujem predsjedniku uprave HAMAG-a. I zaključujem raspravu. I glasovat ćemo o ovoj točki kada se za to steknu uvjeti.